sednice.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 139 narodnih poslanika, odnosno 141 narodni poslanik, uključujući poslanike koji se igraju sa karticama.Znači krajnji kvorum na glasanje Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, u

Vama preporučujem terapiju posle vanrednog stanja.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog odluke u

kojim se posle tačke 1. dodaje tačka 2. podnela je poslanica Vjerica Radeta.Stavljam na glasanje ovaj

da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, u

o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, u načelu.(Saša

18, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da Zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

24, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanja Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmani, stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada u supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, u

narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja.Narodni

razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.